u Evropi, sem u Holandiji. Mislim da je u Holandiji prirodni prag za sve stranke. Inače smo zbog cenzusa, zbog snižavanja cenzusa bili prozivani od istih onih na čijoj listi je on izabran. Ali znate u čemu je problem, gospodine predsedavajući, gospodine Martinoviću? Ovaj je navikao na jednopartijske izbore. Njegovi prvi izbori su bili jednopartijski izbori. Postao je najmlađi odbornik u Beogradu, iako je živeo u Čačku.

To je u njihovo vreme, u "ćoravoj kutiji" je to tako bilo, pa ko je eventualno glasao protiv onoga da čovek koji živi u Čačku može da bude odbornik u Beogradu taj završi na Golom otoku. E, zato verujem da je predložio 2%, jedno za leteći paradajz, a drugi procenat za krastavac koji ujeda. Hvala.Ne

27.Dakle, ja sam biran za odbornika Prosvetno-kulturnog veća Skupštine grada Beograda u izbornoj jedinici Poljoprivrednog i Šumarskog fakulteta, gde su bila četvorica kandidata, dvoje studenata i dvoje profesora. Sticajem okolnosti, ja sam dobio najveći broj glasova u toj izbornoj jedinici i tako postao odbornik Prosvetno-kulturnog veća u Skupštini grada Beograda, imajući u vidu da su tada postojala različita veća po pojedinim skupštinama lokalnih zajednica. To ni u kom slučaju nije bilo glasanje u "ćoravoj kutiji", a "ćorava kutija" postoji onda kada pokažete džak glasačkih listića, izvadite iz džaka glasačke listiće koji nisu presavijeni, a po otvoru u glasačkoj kutiji nikad ne bi mogli proći na izbornom procesu, a da nisu presavijeni i ubačeni u glasačku kutiju. Imate fotografije, snimke na kojima to može da se vidi.Da vidi.Da ne ulazimo u to, ako je i bilo nekada "ćoravih kutija", a bilo ih je posle Drugog svetskog rata, gledali smo u filmovima, ne vidim razloga zašto ne onemogućiti bilo kakve nepravilnosti sa postavljanjem kamera na glasačkim mestima. Hvala lepo.

Nije to neki Poslovnik, neka obimna, možda ima 20, 30, 40, 50 stranica. Član 127. se odnosi na korišćenje ovih kartica. Dakle, nema blage veze sa sa prethodnim govorom. Ali Bože moj, šta da uradimo?U tom svom obraćanju, a navodnom kršenju Poslovnika koji ste vi učinili dok sam ja govorio potvrđuje sve one moje činjenice. Znači njega je centralna komiteja, odabrala da bude najmlađi odbornik na izborima u kojima je birano kandidata koliko je predloženo. Evo vidite, dobio sam aplauz sa F-odeljenja dobio sam aplauz sa F-odeljenja i zahvaljujem i paradajzu koji leti i krastavcu koji ujeda.Dame i gospodo narodni poslanici, da skratim, ja sam razumeo da je jednom njega birao Tito, lično, a drugi put ga je lično birao, kako se zvao onaj ambasador, Skot. Dakle, on je tražio da ta lista, Skot, uđe na način na koji je to Tito nekada radio, da uđe bez volje građana, da uđe na intervenciju američkog ambasadora i ne znam šta je gore? Da li kada ga je Tito delegirao u beogradsku Skupštinu ili je gore kada ga je Skot delegirao u republičku Skupštinu.Mislim da je ovo drugo gore. Ne tražim da se glasa. Hvala. Kolega Rističeviću to ako spadnete sa Tita na Skota, kao sad

mi smo pri kraju Jedanaestog saziva Narodne skupštine od uvođenja višestranačja u našoj državi. Nažalost za ovih 30 godina skupštinske većine su manje ili više gazile parlamentarnu demokratiju i pokazivale da ne znaju šta je suština parlamentarizma i pokazivale da misle da je volja od 126 glasova sve i svja. To je potpuno pogrešno postavljanje parlamentarne demokratije i ja verujem da ovde ima po neko od narodnih poslanika koji to baš dobro razume, bez obzira što to možda malo drugačije predstavlja.Nažalost većina narodnih poslanika i danas nije svesna šta znači parlamentarna demokratija, nisu želeli da nauče, nisu želeli da čitaju i dalje misle da je osiono ponašanje sa 126 nekih glasova za ili protiv dovoljno da se ponašaju ovako kako se ponašaju.Vrlo često je izborna volja građana nakon sprovedenih izbora bila grubo kršena, povremeno su se u to uključivale službe bezbednosti, opet vladajuće većine. Podsećamo na krađu mandata kojih je bilo više puta u Republici Srbiji od 1994. godine kada je SRS napustilo sedam narodnih poslanika koji su dobili od 50 do 100 hiljada tadašnjih maraka. Snimci postoje, službe bezbednosti pokazale te snimke desetak godina nakon tog događaja. Pa, onda 2002. godine kada su socijalistima krali glasove, Branislav Ivković i još šest poslanika uz pomoć tada Vladana Batića. Pa, onda je došla 2008. godina kada je Tomislav Nikolić sa grupom od 18 narodnih poslanika ukrao mandate SRS uz pomoć Tadića, Mikija Rakića, Mila Đukanovića, Caneta Subotića ostale bolumente, pogotovo ovih iz američke i britanske ambasade.Zašto je bitno sve ovo da se podsetimo? Zato što mi srpski radikali uvek govorimo principijelno. Mi smo se na isti način borili za te mandate koje je ukrao Branislav Ivković socijalistima, kao što smo se borili za mandate koje je Tomislav Nikolić ukrao SRS. Reći ću vam, podsetiću neki su tada bili u Narodnoj skupštini, a neke kolege će možda biti iznenađene kad čuju sada ovaj deo.Mi smo te 2008. godine bili blizu toga da nam se na Administrativnom odboru vrate mandati, ali je predstavnik legalista Vojislava Koštunice, DSS, Miloš Aligrudić izašao iz sale da ne bi bilo kvoruma i da mi izgubimo te mandate.

da vratimo, da se taj mandat vrati DSS, pa je taj isti Miloš Aligrudić koji je izašao da ne bude kvoruma, da se radikalima vrate mandati, rekao ja ne mogu da verujem da se vi za naš mandat borite, pa mene je sramota zato što sam ja onda izašao sa sednice da vi ne dobijete vaše mandate.Dakle, ovo govorim samo kao ilustraciju, pre svega zbog javnosti. Ovde to neki znaju, neki nikada neće shvatiti, ali zbog javnosti podsećam da ne može niko nama da kaže da mi pričamo neku dnevnu političku priču, da mi pričamo neku šuplju priču, neku demagogiju i tako dalje. Mi uvek govorimo principijelno i uvek se borimo principijelno za ono što mi mislimo da je pre svega u skladu sa Ustavom, zakonom, našom ideologijom, našim stranačkim programom i na kraju i na početku, interesima svih ljudi koji žive u Srbiji.Vi ovde kukate na Dveri, šta vam oni rade, šta Boško radi, zašto Boško nije uhapšen i tako dalje, a kada smo mi govorili, da je pod pritiskom Skota, da su Boško, Sanda Rašković Ivić, i ovi Čeda, Čanak, Boris, da su te dve grupe bez cenzusa od pet posto uvedene u Skupštinu. Pa, ajde, setite se šta ste nam sve tada govorili. Koliko ste nam isključivali mikrofone, koliko ste na upozoravali, koliko ste nam pretili kaznama iz Poslovnika, opomenama. E, kada se vama obilo o glavu, onda ste se vi sada setili da su oni zaista na taj način postali poslanici, bez određenog broja glasova i bez cenzusa koji je tada po zakonu bio potreban. Sad se ponašate isto, ovde danima, mesecima, slušamo kako neki narodni poslanici ne bi trebalo da primaju platu zato što bojkotuju Narodnu skupštinu, zato što ne dolaze u ovu salu, zato što ne dolaze na sednice i I, onda se pojavi Gordana Čomić, koja je deo te grupe, i onda njoj dajete 126 poslanika da glasaju za njen predlog samo zato što je ona obećala da će izaći na izbore. Eno je sad u nekoj 021 ili kako se već zove neka ta grupa.Zašto? Zato što je vama u interesu da kukanu i ostalim kukanima koji vam ovde dolaze pred kojima vi kukate treba da dokažete da tzv. građanska opcija tzv. demokratska, jer vi to zovete demokratska opozicija će izaći na izbore, a Srpska radikalna stranka vam nije dovoljno demokratska zato što sedimo ovde, zato što radimo, zato što podnosimo amandmane, zato što kritikujemo predloge, zato što glasamo kad mislimo da je u interesu građana naroda Srbije da se glasa. Ne, to vama nije demokratija. Demokratija je ono što vam nacrtaju ovi sa Zapada i onda u skladu sa tim vi menjate svoje političke stavove, tj. vi političke stavove nemate, nego uzimate one koji vam se daju.E, sad imamo istu situaciju sa ovom „vajber“ ili SMS ili kako se zove ta poslanička grupa. Dakle, kakva je razlika, pitamo vas mi, između Sande Rašković Ivić i Tatjane Macura? Da li je Sanda Rašković Ivić preletač? Jeste. I mi kažemo da jeste. Zašto vam je sad Tatjana Macura Tanja, ona više nije preletač? Da li je Sanda Rašković Ivić izdajnik zato što tvrdi da je u Srebrenici bio genocid? Jeste. Da li je to isto Tatjana Macura koja, takođe kaže da je u Srebrenici bio genocid? Nije. Sada je ona Tanja. Da li je Sanda Rašković Ivić izdajnik zato što pripada grupaciji koja kaže da je Kosovo država? Jeste. Zašto Tatjana Macura nije takav isti izdajnik, jer pripada grupaciji koja kaže da je Kosovo država?Gde su vam principi, gde su vam aršini? Ovde je kolega rekao da neko od nas nije čitao i da ne znamo od kad ta Macura ima člana Republičke izborne komisije. Mi smo ovde takođe pričali o tome kada ste joj dozvolili da ona sa ukradenim mandatom i nekoliko njih, više niko živ…Sad ako neko kaže, evo zamenik sekretara koji mu je to posao, ako kaže – ko su članovi te njene tzv. poslaničke grupe imenom i prezimenom, ja ću da se obesim?Dakle, pravite komediju od Narodne skupštine, pravite samo da udovoljite tim vašim zapadnjacima, vi ste Tatjani Macura i toj njenoj „vajber“, SMS grupaciji 10. jula 2019. godine, dozvolili da ima člana i zamenika člana RIK i taj čovek nije i taj čovek nije dolazio, taj neki Dušan Dragoljić, nikada nije bio u RIK, ona ga je verovatno nahvatala negde na ulici, kao što je nju svojevremeno Radulović nahvatao na ulici, pa je stavio na izbornu listu. I opet, mi ne branimo Radulovića, ali mandati koje oni koriste pripadaju stranci Dosta je bilo. Narod u tom određenom broju je glasao za stranku Dosta je bilo i to ne može niko drugi da… Kod vas može sve.Šta sve.Šta još kod vas može zato što niste želeli da menjate Poslovnik? Republička izborna komisija ima 17 članova. U zakonu piše da nijedna stranka ne može imati više od polovine članova. Vi je imate. Vi imate 10 članova. Zašto? Zato što imate sedam naprednjačkih, ali od vaših poslaničkih grupa koji su sa vama izašle na izbore imate još dva plus jedan, plus jedan,

na jednoj izbornoj listi, ali kada se izbori završe tih 100 čini jednu poslaničku grupu. Drugačije ne može. Drugačije je gaženje demokratije, drugačije je gaženje parlamentarizma.Volim

ali nije znala odgovor kada sam joj rekla da će zemlja ipak ostati okrugla i posle takvog vašeg glasanja.Šta smo mi još imali u ovoj našoj bajnoj parlamentarnoj demokratiji? Sećate li se vi da smo mi imali jedno vreme u Narodnoj skupštini, ma ne sećate se, vas možda petoro to ovde zna, da je u Narodnoj skupštini bilo 308 narodnih poslanika zato što se posvađao DOS, pa žuti izbacili DSS, pa onda sud vrati DSS, pa onda u jednom momentu 308 narodnih poslanika.Da li ste vi zaboravili da se u Narodnoj skupštini glasalo iz Bodruma i Soluna? I onda Boris Tadić, najveći izdajnik inače u Srbiji ikada, kaže da je ta afera završena sudskim epilogom. Laže. Nikad nije ni bila na sudu. Na sudu se raspravljalo o kartici Nataše Milojević koja je bila član stranke, ja mislim, Nebojše Čovića u to vreme i nije se odnosilo na karticu Nede Arnerić kojom se glasalo iz Bodruma.Dakle, svašta je ovde bilo. Svašta! I umesto da se učimo na greškama, umesto da prihvatamo sugestije, da prihvatate predloge, da prihvatate iskustvene neke primedbe, vi sa nivoa sile, vi sa nivoa vlasti, vi sa nivoa osijonosti, vi vi po principu - može mi se, radite šta god hoćete, na taj način i Tatjana Macura dobija potpuno nezakonito, člana već ima, i sada dobija zamenika člana Republičke izborne komisije.Nema toga ko razmišlja svojom glavom, kome to može biti jasno. Dakle, da li je postojala ta stranka kad su bili raspisani i održani izbori? Nije. Da li je ona postala poslanik na listi jedne političke partije? Jeste. Da li je ukrala te mandate? Jeste. Dakle, ne postoji ništa u parlamentarnom životu, ništa nemoralnije od krađe mandata. To treba da bude krivično delo sa najvećom mogućom kaznom. To je korupcija par ekselans. Pominjala sam 50 do 100.000 za krađu radikalskih mandata. Nikada nijedan mandat se ne uzima bez para, zapamtite to, bez ozbiljnih para.I ta Tanja Macura, i ta Sanda Rašković Ivić, sve su to sve su to korupcionarske afere, sve je to mandate šetalo, prodavalo od stranke do stranke za ozbiljan novac zato što je uvek neko imao interesa da to bude baš tako. Trenutno vi iz vlati imate interes da imate Tatjanu Macuru, da imate 21 i Gordanu Čomić, da možete Kukanu da kažete – Kukane, nemoj nas više, mada niko živ više ne zna koga ti predstavljaš jer si neki bivši činovnik, ali evo, mi smo obezbedili da na izbore izađe i nešto što može da se nazove, kako oni vole za sebe da kažu – građanska opcija. A to što predstavnici

vas to ne interesuje. Vas interesuje da zapadne gazde budu zadovoljne. To je sramota, to je bruka, to je pad parlamentarizma, šteta je i grehota što 30 godina od višestranačja da mi uopšte o ovome na ovaj način raspravljamo.Hvala. Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović,

Tačno je da možda ne znači mnogo, ali je isto tako tačno da govori mnogo. Pre svega, govori mnogo o tome u kakvoj je situaciji danas Srbija i mnogo govori o tome ko je danas glavni miljenik režima.Da građani pored malih ekrana ne bi bili u dilemi, ovde se radi o zameni člana Republičke izborne komisije koji je režim poklonio toj stranci koja se naziva Stranka moderne Srbije. Čovek bi pomislio onda da je poput te stranke i moderna Srbija nešto što je nastalo na krađi, nešto što je nastalo na nepoštovanju volje građana Srbije i na nepoštovanju birača.Prvo

i samim tim nije mogla ni da osvoji bilo kakve mandate. Ko nije osvojio mandate taj nema pravo na članove RIK-a, taj nema taj nema pravo na poslanička mesta, taj nema pravo na članove bilo kog radnog tela Narodne skupštine Republike Srbije, kao što nema pravo ni na finansiranje iz republičkog budžeta.Od svih ovih stvari koje sam ja nabrojao, jedino ih još direktno ne finansirate iz republičkog budžeta, ali je potpuno sigurno da ste pronašli dosta bočnih načina da to učinite i da na taj način omogućite da oni učestvuju na izborima i da izigravaju opoziciju.Podsetiću građane Srbije da je ta fantomska poslanička grupa nastala tako što je Radulovićeva stranka „Dosta je bilo“, kako su se već zvali, tako što su se oni raspali na mnogo delova brzo nakon izbora, jer nisu imali nikakvu ideologiju, jer nisu imali nikakav program.To je grupa ljudi ad hok koja je okupljena, jer je u tom trenutku nekome odgovaralo da bivši Vučićev ministar i bivši Vučićev čovek od poverenja bude, nazovi, njegova opozicija, i pokazuje da vi upravo takve najrađe i birate za opoziciju, one sa kojima ste najslađe sarađivali.Znate, jako ste lepo sarađivali sa Đilasom. Đilas vas finansirao, Đilas vam čuvao mandate, Đilas vam obezbedio medijski prostor, vi zauzvrat bili korektni, niste ga krivično gonili, ostavili mu tih 619 miliona evra o kojima stalno govorite i za koliko tvrdite da je opljačkao građane Srbije, pa ga birali za predsednika Košarkaškog saveza Srbije, itd, a onda odlučili, pa hajde kad smo već toliko dobri hajde da od njega napravimo, nazovi opoziciju.Isto se sad dešava sa ovima koji su otpadnici od Radulovića i zamislite taj koji otpadne od onoga koga vi nazivate „ludi radule“ kakva ta kakva ta opozicija može da bude i koliko je to kvalitetna opozicija. Pa, da poželi. Ja Vučića razumem u potpunosti, ko bi poželeo bolju opoziciju od toga. Dok je njemu takve opozicije, nauživaće se on na vlasti duže nego Tito

Kaže malopre Aleksandar Martinović – pa, mi smo opoziciji dali to i to. Šta ste vi dali opoziciji? Vi im dali člana REM-a, odakle ste ga izvadili, iz džepa?Tvrdili ste

malo ste za domaću javnost davali neke oštre izjave kako na vas niko ne utiče, kako ste vi čvrsti i stameni i kako je ona poznata po svojim negativnim stavovima protiv Srbije, ali niste propustili da ispunite naloge naloge EU koje vam je donela Tanja Fajon.Da se setimo, ima ovde dosta onih koji ne pamte dugo, da je svojevremeno predsednik Srbije Aleksandar Vučić, i to je bilo krajem 2018. godine rekao – pa, ne pada mi na pamet da ispunim ni jedan jedini uslov i pet miliona da ih se okupi. I danima smo mi gledali to po televiziji kako je on čvrst i kako on tim koje predvode zli Đilas, zli Jeremić, zli Bastać i drugi, kako nikada neće ispuniti ni jedan uslov. Međutim, brzo je to prošlo do njegove izjave kada je on rekao – vlast je opoziciji dala i više nego što je opozicija tražila.Kaže, to je zato što je on popustljiv čovek. Pre nekih četiri-pet meseci rekao je evo daćemo opoziciji da sami odrede izborne uslove. Međutim, on to naravno nije dao opoziciji, on je to dao svojim lažnim opozicionarima i svom Čedi i svom Čanku i svojoj Tatjani Macuri i svima koji će ga veoma dobro i poslušno slušati.Kažete – dali ste člana REM. Kome ste dali? Dali LDP. LDP. Vama Čeda pouzdaniji od Nebojše Stefanovića, da se ne lažemo. Zamislite, pa Čeda, on je svakom režimu toliko pouzdano služio, Vučić je to prepoznao i kako ga ne bi uzeo. Slična je stvar i sa Nenadom Čankom. On uvek sluša gazdu, malo će se buniti, malo će se joguniti, iznosiće uvek anti-srpske stavove, to je konstanta. To mora da bi dobio makar taj minimum glasova na izborima, ali kada dođe stani-pani, on će uvek biti zahvalan svom gazdi, to valjda nikada nije dolazilo upitanje.Mnogi nisu razumeli ni pre nekoliko dana kada smo razgovarali o ovom zakonu o otetim bebama, kada smo mi pitali kako ste vi baš odabrali gospođu Macuru, da baš ona bude pozvana u Vladu Republike Srbije, da baš sa njom i sa Natašom Kandić ponižavate Narodnu skupštinu Republike Srbije, tako što ovde govorite jedno, tvrdite da je zakon najbolji mogući. Znate, umesto da se odlučuje o Narodnoj skupštini, vi negde drugo pravite zakulisne dogovore, obaveštavate uveče javnost i sutradan ne menja se priča, ista je ploča. Vi i dalje pričate kako je to najbolje moguće rešenje, ali rešenje koje ste promenili preko noći.To pokazuje možda i na najbolji mogući način kako funkcioniše Srbija. U Srbiji je danas sve lažno, lažna opozicija, lažni nezavisni organi, lažne nezavisne institucije, sve je ovde lažno. Znate, vi tvrdite nemate uticaj na REM, pa preko noći onda članovi REM kad zatreba, koji su upravo izabrani, vi ste rekli protivno je zakonu da se menjaju članovi REM, to je nemoguće, iznosili divne argumente, ali preko noći ih pogazili kao što i sve ostale vaše stavove pregazite.Mi smo i pre nekoliko dana čuli od SPS da se oni zalažu da se nekako stane na kraj trgovini mandatima i to i jeste najveće zlo koje je zadesilo Srbiju od 2000. godine pa nadalje, kada je krenula kupoprodaja mandata, kada je krenula ta politička prostitucija i kada su pojedinci krenuli danas da zastupaju jedno, a sutra da vatreno zastupaju drugo.Na lokalu je još gora situacija i tu se trguje mandatima i tu se kupuje. Vi veoma dobro znate na koji način se obezbeđuje većina i vio umesto da tome stanete, da kažete hajde da vidimo zaista da naše društvo bude zdravije, da politička scena bude čistija, da konačno napravimo institucije, vi radite upravo suprotno. Formalno pričate jedno. Evo, Aleksandar Martinović nas je ovde 20 minuta davio kako su oni, Bože moj, željni dijaloga, kako oni žele da se to raspravlja o tim pitanjima političkim uz kaficu. Pa da li je nakon osam godina vašeg režima, da li je Srbija srećna zemlja u kojoj politički protivnici zaista uz kaficu raspravljaju o politici ili ste vi politiku pretvorili pa makar i na najnižem nivou, makar kada se radi o članovima, o izboru članova mesne zajednice najmanje i najdalje negde u Srbiji, vi ste to pretvorili u borbu na život i smrt. Pa dolaze džipovi, pa dolaze nekakvi snagatori, pa delite ulje, pa delite šećer, pa plaćate, pa vodate lekare, popravljate zube, delite besplatne naočare, nema šta ne radite, valjda zbog toga što dobro razumete demokratiju.Kažete onda - pa, ne pobeđujemo mi zato što držimo sve televizije, evo, možemo sad 15 dana pred izbore da damo da gostuje neko drugi, ali je pre toga mogla samo Macura, pa je mogla Čomićka, kad je vama odgovaralo, pa može Čanak, pa mogu oni za koje vi kažete da mogu da gostuju. To pokazuje kakva zaista jeste Srbija, kakvo jeste stanje medija i ne možete reći da vam to nije jedna ogromna, ogromna prednost.Još jednu zanimljivu ideju je rekao Aleksandar Martinović. On kaže – nema tog REM-a koji će sprečiti opoziciju da pobedi.

izgradio političku karijeru kritikujući Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića, a onda 2012. godine, kada je ostao bez mandata, e, tada je rekao - bio sam magarac, probudio sam se jedno jutro, pogledao se u ogledalo, rekao bio sam magarac i prešao u SNS.Za vas je to SNS.Za vas je to bila najbolja moguća preporuka, da ga takvog, kako je sam sebe opisao, stavite da bude vaš predvodnik, da bude šef vaše poslaničke grupe i to je, između ostalog, nagrada za njega i pokazatelj kako vi sudite i o časti i o moralu i o dostojanstvu i o svemu drugom.Pa, vi pogledajte danas koliko je u sali poslanika poslanika SNS i vladajuće koalicije. Nema vas, ne možete kvorum da okupite, razbežali se ovi koji neće biti na listi od sutra i uostalom, pa, najbolju ocenu kakvi ste je dao vaš predsednik. Može li neko reći suprotno od onoga što je rekao Aleksandar Vučić, i ja ga podržavam, da će smeniti 70% narodnih poslanika iz svoje stranke? Niste zadovoljili, niste dobro radili, ne znate šta pričate, nemate kvalitetne argumente i to je činjenica.Rekao je da će zameniti ministre. Kaže, možda će ostati jedan,

i to vi pokazujete iz dana u dan, ali budite pažljivi, jer se veoma često desi da se takvi projekti otrgnu. **Veroljub Arsić** Hvala.Malo više rečenica od jedne.Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. Nema ništa lepše nego kada oni koji Đilasu skute ljube i skute šetaju ustanu u Narodnoj skupštini, pa nama nešto pominju baš tog Dragana Đilasa.Inače, Đilasa.Inače, ne znam da li ste, gospodine Rističeviću, u pravu kada kažete da su stigli iz Vranja, ja koliko znam, tamo nisu živeli nikada, samo im je to služilo kao izgovor da se, koliko beše, 19.000 evra narodnih para stavi u džepić.Ti džepić.Ti koji su umeli lepo da istrguju sa Đilasom svojevremeno u gradu Beogradu, pa dobijali masne upravne odbore, nadzorne odbore, umeju danas da rade to isto, znate, sa istim tim Đilasom, samo od sada na nivou Starog grada. Dakle, ako neko poznaje Dragana Đilasa i deli njegovu ljubav i strast prema tuđim parama, po pravilu narodnim, to su ovi koji ga pominju, samo mi nije jasno što ga pominju nama, njega i, kako beše, Radulovića.Znate šta je zanimljivo? Pa, sa tim Đilasom i njegovim Markom kesom Bastaćem, koji reketira tamo po Starom gradu, dele pare zajedno, ali i sa tim Radulovićem, pošto deo te koalicije, fantastične, vajne, Đilasove stranke, njihovih kesa Bastaća i ovih što ih pominju, pošto ih odlično poznaju i dele istu ljubav i strast prema tuđem novcu, tamo su još i LDP i Radulović, ovaj malopre pominjani veseli i mnogi ostali.Ti ostali.Ti ljudi dele ne samo strast prema tuđim parama sa Đilasom i Radulovićem, nego i politički manir, a rekao bih i politički nivo, jer sve je to potpuno isto. Baš kao što Đilas stalno priča, kao što Radulović stalno priča, tako sad i ovo što slušamo, a slušamo ceo mandat. Sve je identično, kao da su jedni od drugih prepisivaliPriče – sve je laž u Srbiji, priče, to smo malopre čuli, ništa ovde nije kako treba, svaki uspeh je ovde falsifikat, sve su to iste priče, kako Đilas, tako ponavlja Radulović, tako ponavljaju i ovi što dele sa njima i njihovim Bastaćima pare po Starom gradu, iste priče o džipovima koji nekoga negde opsedaju. Jedino ako ne misle na nove džipove od 140.000 evra, Rendž Rover autobiografi. U te se razumeju. Ali, one priče o nekim našim izmišljenim džipovima, pa sve je to od Đilasa i Radulovića potpuno prepisano.Priče o tome da nema demokratije u Srbiji i od Đilasa i od Radulovića, sve isto i sve potpuno prepisano, baš kao i recepti za uzimanje narodnih para.Ali, kad smo kod te demokratije, rečena je jedna važna stvar. Postavljeno je pitanje – šta može u našoj zemlji danas da se radi, kako je rečeno, uz kaficu? E, toliko je teška diktatura i toliko je velika represija da ovi, Bog ih video, ceo mandat provedoše uz kaficu, ceo mandat po kafićima oko Narodne skupštine, ovde dođu kada se brinu za mesta na listama, pošto je i to bilo tema, ali pošto je postavljeno pitanje kako ćemo mi i dokle ćemo mi dok je nama određene opozicije? Da vam kažem da čujete vi, a da čuje i narod koji prati ovaj prenos, dok je ovakve opozicije, da je samo ovakve opozicije, mi bismo lako i ništa mi ne bismo morali da se brinemo ni na ovim, ni na bilo kojim drugim izborima.Ono što je mnogo važnije za tu samoopoziciju, dok im je ovakvih koji su ceo mandat proveli u veselju, na kaficama po kafićima, ja se bojim ni ta naša dobra volja, ni to spuštanje cenzusa na 3% neće im se isplatiti na kraju, ali to je pitanje za njih, njihove liste i njihove Đilase i Bastaće kad uz kafu dele pare.

je, između ostalog, i on jedan preletačević. Godine 2008. kada je SRS pobedila na izborima, dakle, ne pre izbora, nego kada smo pobedili na izborima, kada smo osvojili najveći broj glasova, kada smo potpisali koalicioni sporazum sa SPS o formiranju gradske vlasti i dogovarali formiranje republičke Vlade, u trenucima kada je to bilo izvesno,

jer je podržavao sve što je do tada SRS za tih 18 godina postojanja na političkoj sceni uradila.Međutim, šta se desilo posle toga? Posle toga mi ne formirasmo gradsku vlast, mi ne uđosmo u republičku Vladu, nego nam ukradoše ovi naprednjaci mandate i žuti nastaviše da vladaju.Nakon

Verovatno se i on jedno jutro probudio, pa rekao – osećam se kao Martinović, pa idem ja na drugu stranu, sada ću biti žestoki zagovornik EU i danas ću biti protiv velike Srbije, govoriću sve ono suprotno od onoga što sam dotle govorio.Kada

koliko je bio dragocen Đilasu kada mu je pisao politički program nakon 2000. godine, novi politički manifest DS. I kada je završio taj posao, onda je Đilas rekao – dobro je, hvala ti puno, evo sada možeš kod braće naprednjaka da ideš, bićeš tamo veoma uvažen, dosta ćeš im trebati, vodićeš grad Beograd, sarađivaćemo kao što smo to radili i danas.Prema tome, vrana vrani oči ne kopa. To je suštinska razlika između vas i nas. Vi danas govorite jedno, sutra govorite drugo. Danas se zalažete za jedno, sutra se zalažete za drugo.Što se tiče gospodina Bastaća,

pričate o kriminalu, a jedini tamo kriminalac za koga je sve dokazano je onaj čovek koga vi vodate kao mečku po televizijama, koji je priznao da je reketirao ljude na Starom gradu, da je uzimao pare za postavljanje bašti i za ne znam šta još i da ih nije dao Bastaću. Vi njega ne procesuirate. Ne procesuirate ni Bastaća, ne procesuirate ni Đilasa. Ja im advokat nisam. Uvek sam bio njihov politički protivnik, ali to govori isključivo o vašoj vlasti.

hoćemo da pričamo o istoriji malo, nema nikakvih problema, samo u samom startu da se razumemo, između momenta kada nije uspela koalicija na nivou grada Beograda i momenta kada je formirana SNS, malo više malo više od 15 dana je prošlo, malo više od 15 dana i to vam je pokazatelj koliko je ona priča od malopre potpuno bezveze. Nije nikakav problem, ja ću da pomognem da se utvrdi precizna hronologija, mada ne znam kome je to interesantno osim nama dvojici.Dakle, ovako, 2008. godine, ja se sećam jako dobro, godine 2008. ja se sećam jako dobro, zato što sam tada ja potpisao pristupnicu za SRS tokom protesta koji su organizovani svakodnevno, a nakon što je stradao Ranko Panić. Od momenta kada su propali dogovori za grad Beograd, pa do tog momenta već, prošlo je i haj haj, prošlo je jako puno i tada je već bilo potpuno jasno da je SRS u tom trenutku prevarena i na nivou Vlade Srbije i na nivou grada Beograda. Ja to znam. A, kao što ćete videti iz nastavka priče, pamtim i druge zanimljive detalje vezane za taj period.Učlanio sam se tačno tamo u periodu kada je bilo potpuno jasno da oni koji su pričali mi se zalažemo, da ih podsetim sada, tada su pričali – mi se zalažemo za to da budemo ravnopravan partner u EU sa Kosovom i Metohijom u sastavu Srbije. Dakle, tada su bili veliki evropejci i zaklinjali se za članstvo u EU. Ja sam nekako zaključio da meni nije mesto sa tim ljudima, već sam rešio da pratim one zbog kojih sam i počeo da glasam za SRS, zbog kojih sam i poželeo da se u tu stranku učlanim. To su bili Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić i mnogi drugi ljudi koje sam tada cenio lično.Vratiću se na taj period na samom kraju ove priče, da vas podsetim na to koga nisam cenio lično. Kažu ti koje nisam cenio – mi smo prešli na drugu stranu time što smo nastavili onu politiku koja je te 2008. godine dobila najviše glasova u Srbiji, koja je imala najveće poverenje građana Srbije, a mi je nastavili.Dakle, nismo mi prevarili, pa otišli kod Đilasa da sa njim delimo upravne i nadzorne odbore, nego ovi koji ga dobro poznaju i ovi koji to i dan danas rade sa njim i njegovim Bastaćem na Starom gradu. Lažu da nisu bili sa Bastaćem kada je bio u DS. Bastać je, upravo zato što je sa njima napravio vlast, bio svojevremeno i izbačen iz te DS, ali samo privremeno i samo formalno, kao što ćete videti, jer i dan danas oni vladaju na Starom gradu i sa Bastaćem, a i sa sadašnjim predstavnicima DS, baš kao što je baš kao što je tu i LDP, baš kao što je tu i veseli Radulović i ostatak tog divnog društva.Kažu - na korist građana Starog grada. Kakva je korist građana Starog grada da se besomučno pljačka taj narod? Kakva je korist kada se silni milioni ukradu na projektima za gerontodomaćice? Kakva je korist kada se više od stotinu miliona ukrade samo kroz sportski centar? Koga ste time usrećili? Kažu - nije tu bilo nikakvih krivaca dokazanih, osim jednog čoveka koji svedoči. Evo, imate naslove u novinama – uhvaćena neka velika krupna zverka, pa između ostalog – pao moćni političar sa Starog grada, izvršio krivična dela zloupotrebe položaja i pranja novca, Marko Nakov, funkcioner koji je sa njima to radio, sa njima i njihovim Bastaćem radio sve vreme.Onda vreme.Onda kažu da nije tu ništa bilo sporno, osim što su ljude malo davali kesama. To je potpuno u redu i to je lepo, pa kažu da nije tu bilo ništa sporno, osim što su malo palili knjige, a sami govorili ko pali knjige, šta ste rekli? Da vas podsetim, rekli ste – fašisti pale knjige. Sada sa tim fašistima koji pale knjige vi ste rešili da bude zajedno, da budete jedno, da pokažete da delite iste vrednosti. Niko od nas to nije radio i nikada niko od nas nije prevario u tom smislu. To su sve vaša dela. Ako ćete da se ponosite nečim, pa time se ponosite. Kako ste to radili sa Đilasom onda kada smo se mi protiv Đilasa borili i mi Đilasa pobedili…(Predsedavajući: Zahvaljujem.)Poslednja rečenica.Mi smo to prvo učinili 2009. godine u Zemunu i Voždovcu i tada pokazali Srbiji da je promena moguća, da je pobeda moguća. Vi ste za to vreme tog Đilasa štitili i branili. Na sreću po Beograd i Srbiju bili ste neuspešni i vi i Đilas.Poslednja stvar koju hoću da vam kažem. Te 2008. godine kada su ti protesti propali, da li znate šta su ljudi na protestima rekli zbog čega su protesti Zato što je neki umišljeni veliki političar rešio sve da sabotira, jer nije mogao da podnese da su Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić, pre svega, od njega mnogo važniji, bitniji, nego je morao da šalje laži u Hag, da sabotira ljude sa kojima je trebao da sarađuje. Pesme su mu pevali, pevali su pesme Nemanji Šaroviću.

od kuće, pa onda lupate reckice šta ste rekli, šta niste.Dakle, hajde ovako, pevajte vi nekome drugom, zna se kome vi pevate i kako pevate, gospodine Orliću. Sigurno ste dobar pevač i zbog toga jeste tu.Vi

To je prvi i jedini put da je u Skupštinu grada dovedena policija da sprečava odbornike opozicije da uđu u salu, i to je vaš Đilas uradio za vas.Znate, u to vreme je Đilas išao na lažne intervjue, na lažne duele sa Aleksandrom Vučićem. Ja ga pitam zašto to radi, zašto ne izađe sa nama na televizijski duel, a on kaže – neću, ja znam kakav će on biti, a znam kakvi bi vi bili.Prema bili.Prema tome, nije nama Đilas dao više od milion evra iz gradske kase za stranačko glasilo, za „Veliku Srbiju“ nikad nije ni jedan jedini dinar, nego je dao vama,

kojoj dajete sve moguće pogodnosti, pokušavajući da je predstavite kao nekakvu opoziciju? Pazite, ona koja je ispala ispod šinjela vašeg ministra, vašeg „Raduleta“, sada će ona biti opozicija.Nisu građani Srbije slepi i kad-tad vaš će režim pasti. Možete vi to produžavati jedno vreme tako što ćete kontrolisati REM, tako što ćete kontrolisati televizije, tako što ćete vršiti razne pritiske, ali svakom zlu dođe kraj pa će tako doći i ovome.Vi lično, znate, stalno se busate mi smo ovo, mi smo ono. Ne daj Bože da svi vi zajedno bez Aleksandra Vučića na jedne izbore treba da izađete. Gde bi vam bili ti rezultati? Kako bi ste vi bili tako moćni, kako bi ste vi dominirali? Uostalom, da ste tako pametni i mudri politički, zar bi menjao 70% vas i 80% ministara koji su bili u Vladi?

Eto, vidite kako je to samo smešno. Kažu – mi smo zapravo sve vreme bili za vlast. Mi koji smo izabrali borbu. Mi koji smo rešili da se politički obračunamo sa „žutim režimom“ Dragana Đilasa i njegovih tadašnjih satrapa, pa se protiv njih godinama borili, dok su oni tih godina sa njim pod ruku životarili, primali lepe apanaže iz upravnih odbora koje im je on poklonio, primali lepe apanaže iz nadzornih odbora koje im je on poklonio, a neki su poput Nemanje Šarovića i na ruke dobijali.

kad se putuje u Vranje, a u stvari se sve vreme provodi po tim kafićima, na tim kafama, baš kao što se danas lepo provodi, al danas tih para od te vlasti nema. I to je, izgleda, najveća tragedija i najveći problem onih koji ne mogu sebi da oproste što nisu uspešni. Ne nama što smo uspešni, nego sebi što su takvi kakvi jesu.Dakle, mi nismo bili u pravu i mi smo zapravo prevarili što smo pobedili i u Zemunu i u Voždovcu, pobedili tog Đilasa i njegovo žuto preduzeće.

ne znam da li im je ikada oprostio Dragan Đilas što ga nisu tada sa uspehom odbranili? Ili je možda došlo do nekog pomirenja, pošto sada na ovom Starom gradu sa fašistima koji knjige pale savršeno sarađuju i pokazuju koliko jesu isti, evo, koliko sami kažu i pokazuju da su isto. Da ne bude da ja tvrdim išta više od toga, ja mogu samo sa tim da se složim.Kad kažu - proći će vreme tokom kog smo mi na vlasti, pa hoće, naravno. Sve se u politici menja. I ovo će se promeniti. Mi to prvi kažemo. Naravno da hoće. Ali, znate kada? Kad se pojavi neko bolji.Oni kojima je obraz toliko tvrd da može da ga probuši papirna novčanica samo ako je pruži Đilasova ili Bastaćova ruka, ti ne mogu da nam budu konkurencija nikada. I to se do sada pokazalo, i te 2009, 2010, 2012, ako hoćete i 2014, 2016, 2017, 2018, birajte godinu koju hoćete. Takvi nama konkurencija ne mogu da budu ni u čemu. Prosto, to nije moguće i to nema nikakvog političkog opravdanja.Ali, kada kažete šta ko hoće da postigne i šta da poruči narodu, mi prosto, da nema nikakve razlike između vas kojima je novac na svetu najvažniji, kojima je sopstveni džep jedina svetinja i koji ste u stanju da pomešate i godine i mesece i datume i sve živo, ništa to nije važno. I šta ste juče pričali i s kim ste juče radili i koga ste slagali, ništa to nije važno.Dakle, nikada nećemo moći da budemo isti, mi koji se borimo za rezultate i vi koji ste pokazali da vam je to jedino što vas na svetu zanima.Na kraju, da ste i u tome što radite iole uspešni, pa ne bi očigledno bio najveći problem ovaj koji ja prepoznajem - da neko ne može sebi da oprosti što, ako bar u politici nije ništa, što očigledno ni u svojoj stranci više nije ništa, što je toliko bio vredan i zaslužan da dobije, zavredi jednu pesmicu od naroda koji je protestvovao te 2008. godine na Trgu republike, u kom ga čašćavaju onako domaćinski za šta je dosovsko, šta je danas? Evo, šta je tu najveći problem - što danas nije Boško Obradović. Jel to suština priče? Da on bude veliki i slavan time što će da kaže da treba izvršiti puč u Srbiji, da treba Vojska i policija da se pobune i da uhapse Aleksandra Vučića. Jel bi onda uspeo njegov politički život u njegovim sopstvenim očima?Ja vam kažem - nikakve razlike nema, bili vi danas na mestu Boška Obradovića ili ne. Kad takvo društvo jednom odaberete, vi ste pokazali da ste u svemu, baš bukvalno u svemu, pa i u ovim najneverovatnijim najneverovatnijim mogućim glupostima koje danas rade, potpuno jednaki. Ali, to su stvari koje ste sami birali. Mi vas na to nismo terali. Za vaše neuspehe mi nismo krivi.Što se tiče uspeha Srbije, koliko god mi bili zaslužni, nećemo da kažemo da je to zato što ste vi sa druge strane, vi lično, takvi kakvi jeste. Naš rad i naš trud nemaju nikakve veze sa nama, to je morao da zasluži i odradi taj Aleksandar Vučić koji vas i dalje opseda, a vi sami sebi ste meru najbolje pokazali onog momenta kada ste prihvatili da budete, pa eto, to dame i gospodo narodni poslanici, zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.Sa radom nastavljamo sutra u 10.30 Hvala.